objediniti sljedeće dvije točke: - Prijedlog zakona o potvrđivanju izmjene iz Dohe Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o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 - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Europskog centra za srednjoročne prognoze vremena (ECMWF) o pristupanju Republike Hrvatske Konvenciji ECMWF-a o osnivanju europskog centra za srednjoročne prognoze vremena i njome povezanim uvjetima, Konvencije o osnivanju europskog centra za srednjoročne prognoze vremena s protokolom protokolom o povlasticama i imunitetima Europskog centra za srednjoročne prognoze vremena i Protokola o izmjenama i dopunama Konvencije o osnivanju Europskog centra za srednjoročne prognoze vremena, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 890. Predlagateljica zakona je Vlada RH. Prijedlog akta ste primili. Sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. I o ovom prijedlogu raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode. Izvješća ste primili na sjednici. Ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović obrazložit će oba prijedloga. Izvolite ministre. Uvažena potpredsjednice Hrvatskog sabora, zastupnice i zastupnici. Pred nama je nacrt Prijedloga zakona o potvrđivanju izmjene iz Dohe Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime. Tom izmjenom iz Dohe utvrđuje se drugo obvezujuće razdoblje Kyotskog protokola koje je počelo 1.siječnja 2013., a završava 31.prosinca 2020. U tom razdoblju EU se obvezala smanjiti emisije stakleničkih plinova za 20% u odnosu na baznu 1990. Hrvatska će tu obavezu ispuniti u planiranom roku, te provodi brojne projekte čiji je cilj poticanje održivog razvoja. Emisija svih stakleničkih plinova u RH od 2012.smanjena je za 17,3% u odnosu na 1990.i bitno je naglasiti kako je došlo do razdvajanja gospodarskog rasta od emisija stakleničkih plinova. plinova. Time je Hrvatska ispunila i premašila cilj iz Kyotskog protokola za razdoblje od 2008. do 2012. Smanjenje emisija provodi se putem sustava Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. kojim je predviđeno financiranje projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije dakle svih projekata koji u konačnici trebaju doprinijeti smanjenju emisija. Ove su godine Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Fond za zaštitu okoliša osigurali 600 milijuna kuna za projekte energetske učinkovitosti i zaštite okoliša. Građanima je ove godine bilo namijenjeno više programa energetske obnove za koju su mogli dobiti bespovratne državne poticaje, to je obnova obiteljskih kuća,

i pratećim poticanjem gospodarstva posebno građevinskog sektora stvorili su se preduvjeti za nova zelena radna mjesta a već samo u ovom mandatu ove Vlade ih je pokrenuto preko preko 11 tisuća. Dakle kroz ove projekte kojima direktno utječemo na smanjenje ukupne potrošnje energije s jedne strane, povećanje kvalitete stanovanja s druge strane i s treće strane svaka ta kuna je generirala i radna mjesta, odnosno za građevinski sektor samo ove godine to predstavlja kroz ove projekte preko milijardu i pol, dakle milijardu i 500 milijuna kuna investicija. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode provodi brojne aktivnosti povezane i sa nisko-ugljičnim razvojem kao pretpostavkom za prijelaz na tzv. nisko-ugljično gospodarstvo i društvo u širem smislu. U tijeku je izrada Nacrta strategije nisko-ugljičnog razvoja do 2030. godine kao krovne, gospodarske, razvojne i okolišne strategije. Izrađen je i prvi nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine sa pogledom do 2020. s ciljem da se do 2020. godine 50% 50% postupaka javne nabave u Hrvatskoj uključi jedna od ili neka od mjerila zelene javne nabave. Potvrđivanjem izmjene ih Dohe, Republika Hrvatska se pridružila ostalim državama koje su potvrdile ovu izmjenu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 Druga točka je Prijedlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Europskog centra za srednjoročne prognoze vremena. Cilj uspostave je ispunjenje potrebe za pouzdanim srednjoročnim vremenskim prognozama u svrhu učinkovitog planiranja ljudskih djelatnosti i sprječavanja ili smanjenja štetnih učinaka prirodnih katastrofa. Hrvatska je pridružena članica Europskog centra za srednjoročne prognoze vremena a suradnja sa Europskim centrom za srednjoročne prognoze provodi se preko Državnog hidrometeorološkog zavoda te je suradnja ocijenjena vrlo važnom za hrvatsku. Potpisivanje sporazuma o pristupanju konvencije i osnivanju Europskog centra a i njome povezanim uvjetima 2011. pokrenut je postupak pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo. Kako bi Republika Hrvatska postala punopravna članica potrebno je donijeti Zakon o potvrđivanju sporazuma sukladno odredbama konvencije. Punopravnim članstvom u Europskom centru završiti će integracija Hrvatske uz sve relevantne europske meteorološke organizacije pa se predlaže da se ovaj prijedlog prihvati. Hvala lijepo. Hvala i vama. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Branko Bačić. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice, poštovani gospodine ministre sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Klub Hrvatske zakona, kako Zakon o Europskom centru za srednjoročne prognoze vremena tako i Zakon o potvrđivanju izmjene ih Dohe Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime sa konačnim prijedlogom zakona. Najprije nekoliko riječi o Europskom centru za srednjoročne prognoze vremena čija čija je pridružena članica kako je to i ministar rekao 1995. postala Republika Hrvatska i od tada se koriste produkti tog centra kako bi se unaprijedila vremenska prognoza za Hrvatsku. Međutim za razliku od pridruženog ovo punopravno članstvo koje će nastupiti nakon što Republika Hrvatska ratificira ovaj sporazum. Osigurati će Hrvatskoj pravo pristupa i korištenje glavnog računalnog sustava koji je najsnažniji u usporedbi sa računalnim sustavima svim ostalih meteoroloških institucija u svijetu. Navedeno će značajno poboljšati izradu različitih vremenskih prognoza i upozorenja za Hrvatsku te će omogućiti značajniji značajniji obujam i kvalitetu istraživanja iz područja meteorologije uključujući klimatologiju, srednjoročne prognoze vremena, sezonske prognoze i klimatske promjene. Sve je ovo od značaja za Republiku Hrvatsku jer su nam važna rana upozorenja na vremenske nepogode koje centar proizvodi. Naime, navedeno će osnažiti našu meteorološku službu kako je to već i rečeno, sam Državni hidrometeorološki zavod u pripremi upozorenja za specifično područje Hrvatske. Navedenim se u konačnici štiti život i imovina hrvatskih građana stoga je jasno da treba poduprijeti ovo pristupanje u punopravno članstvo bez obzira što jasno da će to značajno određena sredstva iziskivati i godišnju članarinu i sve ono što je Hrvatska dužna uplatiti kako bi mogao funkcionirati ovaj srednjoeuropski centar za vremenske prognoze. Što se pak tiče i Prijedloga zakona o potvrđivanju izmjene iz Dohe Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime potrebno je reći dakle zaštita, da su klimatske promjene dominantni problem zaštite okoliša u 21. stoljeću. Na svjetskoj razini se vode pregovori u smjeru utvrđivanja nužnih zajedničkih napora da se globalno zatopljenje zadrži unutar granice od 2 stupnja celzijusa u odnosu na …/Govornik se ne razumije./… razdoblje koje se smatra da je 1750. ili u najgorem slučaju prva polovina 19. stoljeća pa u tom smislu kada govorimo o Kyotskom protokolu podrazumijevamo tri razdoblja. Prvo razdoblje je do 2012. godine, drugo razdoblje je do 2020. godine na što se i odnosi ova izmjena iz Dohe i treće razdoblje jest razdoblje od 2020. do 2050. godine. Prvo to razdoblje koje je završilo sa 31.12.2012. godine podrazumijevalo je za Hrvatsku smanjenje emisije stakleničkih plinova za negdje oko 5% u odnosu na baznu 1990. godinu i Republika Hrvatska taj taj cilj koji je definiran Kyotskim protokolom uistinu ispunila za razdoblje 2008. do 2012. kada je Hrvatska i postala članica Kyotskog protokola. Drugo razdoblje na kojega se i odnosi ovaj zakon podrazumijeva da Republika Hrvatska do 2020. godine mora smanjiti emisiju stakleničkih plinova za 20%, odnosno biti na razini 80% emisije iz 1990. godine. Bitno je za naglasiti da Republika Hrvatska kao članica Europske unije i prije samog sastanka u Dohi je u okviru Strategije za pametan, održiv i uključiv rast kojega je donijela Europska unija, kao i trećim energetskim paketom definirala gdje želi biti 2020. godine te kao jedan od glavnih ciljeva definirala ispunjavanje klimatsko-energetskih ciljeva, to je 20-20-20, to je stakleničkih plinova kao što sam rekao za 20% u odnosu na 1990., povećanje udjela obnovljivih izvora energije u konačnoj potrošnji na 20% te povećanje energetske učinkovitosti za 20%. Republika Hrvatska sukladno tome u okviru pristupanja u punopravno članstvo te usklađivanjem svog zakonodavstva sa pravnom stečevinom Europske unije je donijela niz strateških i provedbenih propisa i programa kojima je propisala postupanje javnog sektora, ali i gospodarstva u prihvaćanju ciljeva koji proizlaze iz ovog dokumenta Što se tiče obnovljivih izvora energije koji moraju participirati u neposrednoj … za 20%, držimo da je ova Vlada Republike Hrvatske zakazala odnosno pokazala nedovoljnu usmjerenost na poticanje obnovljivih izvora energije. mi smo u klubu HDZ-a tijekom one izvanredne sjednice prije 10-ak dana kada smo usvajali Zakon o obnovljivim izvorima energije naveli niz razloga i argumenata zašto držimo da Hrvatska nije pravilno pristupila i bila dosljedna kada je u pitanju kada je u pitanju izgradnja obnovljivih izvora energije koji bi onda jasno doprinijeli ovom cilju koji je Republika Hrvatska si postavila kao članica Europske unije, a to je da do 2020. udjel obnovljivih izvora energije bude 20%. Naime, već na samom početku rada i mandata ove Vlade u samom državnom proračunu bila su osigurana sredstva za osnivanje Agencije za obnovljive izvore energije koja agencija je trebala nastati na temelju zakona koji je u mandatu Vlade bio predviđen već u prvoj godini mandata, dakle još 2012. godine. Niti je zakon donesen, niti je agencija samim time i profunkcionirala i taj zakon je kasnije prolongiran da će se donijet 2013. pa nije, pa 2014. pa nije ni te godine. Evo tek je donesen na izvanrednoj sjednici Vlade na samom kraju mandatu. Ne samo što na taj način nije mogao polučit u ovom mandatu nikakav uspjeh nego se radi o tome što je taj zakon bio nedorečen jer se nije utvrdio financijski model prema kojemu će se poticati dostizanje tog nacionalnog cilja da do 2020. godine 20% energije dolazi iz obnovljivih izvora energije. Isto tako, na naše pitanje da nam se objasni hoće li potrebna sredstva za sufinanciranje električne energije koja se proizvodi, a koja je skuplja u odnosu na tržišnu energiju i dolazi iz obnovljivih izvora energije, financirati poskupljenjem električne energije za sve hrvatske građane i to za negdje oko 10 lipa kako to predviđa HERA koja tvrdi u svom izvješću da taj cilj koji smo postavili sa ovim zakonom koji je predviđen, sa plaćanjem razlike u cijenu između energije koja je na tržištu i one koja dolazi iz obnovljivih izvora energije. Znači da bi u idućem razdoblju Republika Hrvatska, kako bi te ciljeve dohvatila koji su zakonom propisani, bi trebala povećati cijenu električne energije za oko 10 lipa po utrošenom a to je negdje oko 20% u odnosu na postojeću cijenu električne energije. Kad govorimo o ovom trećem kyotskom odnosno postkyotskom razdoblju koje se odnosi na razdoblje od 2020. pa do 2050. godine, tu su također pred Hrvatsku a i pred Europu postavljeni vrlo zahtjevni ciljevi koji podrazumijevaju smanjenje emisije stakleničkih plinova za 40% do 2030. godine, za 60% do 2040. godine i za 80%-95% do 2050. godine. U srpnju ove godine, pet mjeseci nakon donošenja Strategije energetske unije, Europska komisija predstavila je zakonodavni prijedlog izmjene sustava trgovanja emisijama unutar Europske unije u skladu s okvirom klimatske i energetske politike do 2030. godine koji su u listopadu 2014. dogovorili čelnici Europske unije. Ovo predstavlja prvi korak u postizanju cilja Europske unije da se u okviru njegova doprinosa novom globalnom klimatskom sporazumu koji se treba sklopiti u Parizu krajem ove godine, emisija stakleničkih plinova unutar Europske unije smanji do 2030. za najmanje 40%. Svakako da to treba prihvatiti i podržati, s obzirom da sam rekao da je jedan od najvećih izazova zaštite okoliša da su klimatske promjene, međutim mi smo očekivali da će Vlada Republike Hrvatske kada govori o dostizanju tih ciljeva napraviti strategiju odnosno okvir za provedbu tog klimatsko-energetskog paketa u razdoblju do 2030. godine. Doduše Vlada je u taj postupak krenula, međutim još taj dokument nije ugledao svjetlo dana, a tim dokumentom bilo bi važno reći što će tako visoko postavljeni ciljevi značiti za hrvatsko gospodarstvo. Provedba tog cilja donosi financijske koristi hrvatskom gospodarstvu u kojoj mjeri donosi nova financijska opterećenja za industrijski sektor. Kojim mjerama se Hrvatska usmjerava prema niskougljičnom niskougljičnom gospodarstvu? Maloprije je gospodin ministar spomenuo da Hrvatska radi Strategiju nisko ugljičnog razvoja do 2030. godine s pogledom do 2050. godine koja je još uvijek u izradi. Držim da su oba ta dokumenta već trebala biti donesena na razini hrvatske Vlade, da su trebala biti objavljena hrvatskoj javnosti i da kada već prihvaćamo određene ciljeve koje nam nameće klimatsko-energetski i europski paket da znamo kakve su njegove reperkusije u gospodarstvu Republike Hrvatske i što će to značiti za zapošljavanje, za za postojeću industriju u Hrvatskoj, hoće li to doprinijeti i na koji način ćemo moći dobiti određene subvencije i poticaje da se naša industrijska postrojenja prilagode ovom vrlo velikom izazovu. U tom smislu smo više puta naglašavali da je Vlada RH zanemarila ovakav pristup koji govori o poticanju nisko ugljičnog gospodarstva i ukazivali smo na brojne probleme koje će izazvati istraživanje i eksploatacija ugljikovodika u Jadranu gdje se ponovno Vlada na taj način okreće fosilnim gorivima. I mogu reći da je u resoru Ministarstva gospodarstva praktično to bilo glavno temeljno opredjeljenje u cijelom ovom mandatu koji je završio kako je završio neslavno. Jer kao što i sami znate već prije gotovo 5 mjeseci Vlada Republike Hrvatske trebala je sa koncesionarima kojima je dana dozvola u siječnju ove godine potpisati ugovor o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika. Kao što znate to se nije dogodilo i neće se dogoditi zbog brojnih problema i na taj način je onaj temeljni cilj koji je išao ka energetskoj samostalnosti Hrvatske, a koji se trebao osloniti na ugljikovodike u Jadranu praktično nije se realizirao. A ono što smo trebali napraviti kao država članica EU, a to je da više pažnje više pažnje posvetimo razvoju obnovljivih izvora energije. Nismo napravili jer smo o tome tek počeli razmišljati, kažem na sjednici Sabora kada smo taj zakon i usvojili, a to je bilo krajem ove godine. I neovisno o svim našim primjedbama, s obzirom da se radi o vrlo važnim dokumentima koje RH i treba i mora ratificirati kao država članica Kyotskog protokola, jasno da će klub Hrvatske demokratske zajednice podržati i ovaj zakon. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** U ime Kluba zastupnika HDSSB-a kolega Dražen Đurović. Hvala. Kada je riječ o Konvenciji o osnivanju Europskog centra za srednjoročne prognoze vremena mi nemamo dvojbi oko toga da je to dokument koji podupiremo. Drugo, kad je riječ o amandmanima iz Dohe na sporazum iz Kyota tada bih postavio pitanje predlagatelju zakona koji šalje po koji šalje po hitnom postupku koliko je država članica EU do sada potpisalo amandmane iz Dohe na Sporazum iz Kyota. Niti jedna. Dakle, Republika Hrvatska trči pred rudo potpisivanjem, ratifikacijom ovih amandmana u nacionalnom parlamentu i postaje prva država članica EU koja će potpisati ove amandmane. Dapače, predlagatelj navodi da to nikakve troškove neće iziskivati ni za državni proračun, vjerojatno misleći da to neće iziskivati nikakve troškove ni za gospodarstvo. Dakle, do sada sa današnjim danom su ovi amandmani iz Dohe na Sporazum iz Kyota potpisalo je ukupno 44 države svijeta od čega niti jedna članica EU. Sa prostora Europe te su amandmane potpisali Norveška i Švicarska koje su dobile povoljnije uvjete, povoljnije uvjete u tim amandmanima od država članica EU28. I ovo upućivanje u nekoj žurbi kada ni jedna država članica EU nije potpisala amandmane ukazuje zapravo na ovako jedan benevolentan benevolentan pristup, otprilike evo to su sve neki međunarodni ugovori, svi mogu ići po hitnoj proceduri, ništa to nas ne košta, mi samo to potpišemo, prihvatimo, veselo ratificiramo, a u godinama koje dolaze pitat ćemo zaista koliko će nas to koštati. Nema pravih projekcija ni strateških dokumenata o tome kako i na koji način će se hrvatsko gospodarstvo prilagođavati zapravo onim obvezama koje preuzima, a pokazuje se dosadašnji tijek događanja da hrvatsko gospodarstvo zapravo nema posebne resurse, već da se zapravo sve svodi na jednu stranu se nešto dobije, je li ako ćemo mi nešto dobiti kroz tu kroz tu trgovinu zapravo viškovima. Međutim, s druge strane doći se vrijeme kada ćemo mi objektivno morati teret ovih preuzetih obveza prebaciti na hrvatsko gospodarstvo. Ono što nama ide u prilog u odnosu na referentnu devedesetu godinu, naravno to je deindustrijalizacija Republike Hrvatske. Ako to gledamo da nam ide u prilog i činjenica da nam je većina ozbiljnih, teških industrija propala, pa nam se onda na taj način zapravo auto destrukcijom na neki način smanjuje emisija štetnih plinova, odnosno stakleničkih plinova pa ćemo mi tu naći nekakav nekakav odgovor, a ovdje ćemo prodavati viškove pa nešto zarađivati. Dakle, ovo je bilo više na …/Govornik se ne razumije./… razini. Dakle, mislim da kad je u slučaju, kad je slučaj o amandmanima iz DOHA-e na Sporazum iz Kyota Republika Hrvatska nije imala ama nikakvog razloga niti za slanje u hitnu proceduru s obzirom da nitko u EU to nije, te amandmane ratificirao u nacionalnom parlamentu, niti govoriti o tome kako to nema nikakve učinke na državni proračun već je trebalo zapravo vidjeti i procijeniti zaista što strateški za Republiku Hrvatsku znači potpisivanje, odnosno ratifikacija ovih amandmana. I također pričekati da još neke države članice EU zapravo uđu u taj postupak ratifikacije, pa da i mi onda budemo dio toga. Zaista ne znam čemu, a Republika Hrvatska nije nikakav strateški proizvođač opreme pa da nalazi neke svoje interese u tim u tim tehnologijama. Republika Hrvatska je naravno uvoznik svih tih proizvoda ili velike većine njih. Prema tome, tu se ne radi niti o interesima radnih mjesta niti o interesima industrije niti o interesima hrvatskog gospodarstva. Tako da vidjet ćemo no mislim da bi bilo bolje da se jednostavno s ovim amandmanima pričekalo i da se RH tu zapravo uključila onda kad bude vidljivo da je to stav većina država članica EU. Hvala.

amandmane, ostale zemlje su u završnoj fazi. Ono što vjerojatno gospodin zastupnik nije mogao vidjeti na stranicama konvencije te izjave o potvrdi amandmana zbog toga što je dogovor na razini EU da sve zemlje članice isti dan predaju konvenciji UN-u te izjave jer EU u tim pregovorima nastupa jedinstveno. Dakle, mi sa ničim ne žurimo, mi dapače već kao što ste mogli primijetiti da se ovi amandmani odnose na razdoblje od 2013. do 2020. godine, mi već ispunjavamo obveze i radimo na na tome, na ovome što ćemo zapravo sada već i ratificirati. Još jedna stvar je bila ovdje istaknuta, da Hrvatska vlada nije dovoljno ili nije ništa učinila po pitanju obnovljivih izvora energije. to demantirao upravo sa brojkama koje pokazuju da 2011. godine udio obnovljivih izvora ukupno u neposrednoj potrošnji energije iznosio je 15,4%, 2012. 16,8% a 2013. godine 18%. Kada uzmemo u obzir da nam je cilj do 2020. godine 20% mi smo tu i premašili tu obvezu i cilj. Dakle, radimo dobro. Ono što je činjenica da do 2012. godine nam je taj udio obnovljivih izvora u neposrednoj potrošnji stagnirao. Dakle, imali smo jedno stagniranje. No, poticanjem brojnih projekata obnovljivih izvora energije te brojke se mijenjaju. Ono što je dobro da se mijenja i tarifni sustav kojim poticaj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije se mijenja upravo u korist proizvodnje energije iz bioplina, vjetra i ostalih obnovljivih izvora energije. A kao što ste mogli primijetiti i najnovijim izmjenama zakona koje su ovdje u Saboru usvojene je i gospodarenje otpadom, odnosno energetska obrada uporabe otpada je tretirana kao i obnovljivi izvor energije i to će ući isto tako u sustav poticaja. Vrlo važna stvar je isto tako naglasiti da sva ova ulaganja koja će biti potrebna za smanjenje emisija i prilagodba naše industrije, odnosno gospodarstva na tzv. niskougljično gospodarstvo ne predstavlja samo trošak, zapravo to predstavlja ulaganja koja će generirati nova radna mjesta. I upravo se radi o potpuno novom konceptu tranzicije europskog gospodarstva pa tako i hrvatskog gospodarstva na tzv. niskougljično gospodarstvo koje onda s druge strane otvara radna mjesta a ne da dolazi zapravo do troškova koje onda naša industrija ne može podnijeti. Naravno da smo vodili računa o tome, radili smo sektorske analize, u završnoj fazi je izrada Strategije niskougljičnog razvoja koja će se u listopadu pojaviti u javnoj raspravi kada će svi dionici moći dati i svoj doprinos. No, tome su prethodile i međusektorske radionice, niz analiza stručnih kako bismo mogli na jedan

ja držim da niti postotak koji je bio 2011. godine koji ste spomenuli niti današnji postotak koji govori oko 17,8 gotovo 18% participacije obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji nije po meni po meni realan. Zašto? Zato što EU blagonaklono uzima u taj postotak i …/Govornik se ne razumije./… električnom energijom koja dolazi iz obnovljivih izvora energije

to je vjetar, to je sunce, to je bioplin onda bi taj postotak bio kudikamo manji i ne bi bio onaj koji smo mi maloprije spomenuli. Ne bi participirao sa 17,8, odnosno 18%.

Hvala vam